Підготуйтесь, будь ласка, до реєстрації.

У залі зареєстровано 283 народних депутати України. Вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Повертаємося до розгляду питання. Правка номер 360, Кальцев. Дякую за надане слово, Дмитре Олександровичу. Розуміємо, що не можемо пробитися зі своїми правками, тому цю трибуну використовуємо для того, щоб донести ті небезпечні моменти, які в цьому запропонованому законопроекті є і які, на жаль, роблять з нього не дуже ефективний і гарний механізм для того, щоб наші сільгоспвиробники отримали землю і щоб економіка отримала той поштовх економічний, який є. На мій погляд, такий закон повинен виконувати декілька основних задач. Перше. Ми повинні забезпечити продовольчу безпеку, і це перше. Друге. Ми повинні забезпечити для малих і середніх підприємців і сільгоспвиробників, котрі обробляють 500, до 2-2,5 тисяч гектарів землі, умови для того, щоб вони отримали… Дякую. Наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування правку номер 360 народного депутата Кальцева. Прошу визначатись та голосувати. За-72 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Правка 362, Кальцев. Дякую, Дмитро Олександрович. Я продовжу. Ще одна задача, котру повинен цей документ виконати, це усунути з ринку спекулянтів, тих, хто зможе сконцентрувати у себе земельний банк і потім через деякий час з вигодою для себе, а не для тих селян, котрі вимушені будуть продати землю дуже дешево. По оцінках експертів на ринку землі при такому варіанті законопроекту ціни встановляться на рівні 1 тисячу, максимум 1 тисячу 500 доларів за гектар. Це дозволить отримати землю спекулянтам і з вигодою для себе через деякий час продати її або крупним холдингам, або іноземним користувачам, якщо на той момент буде можливість їм обробляти нашу землю. А це є можливо, якщо буде слабшати влада або новий парламент, або нові політичні сили зайдуть. Це можливо. Дякую. Ставлю на голосування правку номер 362 народного депутата Кальцева. Комітетом не врахована. Прошу визначатись та голосувати. За-67 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Правка номер 363, Княжицький.

Продовжу, ще одна важлива задача – це дозволити власникам паїв отримати ті кошти, котрі допоможуть їм купувати квартиру у місті і переїхати. Тому що ми повинні з вами зрозуміти, що на землі повинно остатись працювати максимум 3,5 відсотка при крупнотоварному сільхозвиробництві. Ну, ще 3,5-5 – максимум, це комунальщики, це врачи, це вчителі. А далі? відсотків сільхозпереселенців, а це 6-7 мільйонів, які отримують гроші або повинні отримати гроші і переїхати в город. Цей закон не дає можливість їм отримати доступні гроші, щоб купити квартиру... Дякую. Наполягаєте на голосуванні? 361-а, ставлю на голосування і прошу визначатись та голосувати. За-68 Рішення не прийнято. Княжицький є? Немає. 365-а, Осадчук.

Перш за все ми маємо зробити абсолютно неможливим використання будь-яких незаконних, брудних, кримінальних, корупційних коштів при оформленні договорів купівлі-продажу землі. Ми маємо забезпечити всі інструменти фінансового і банківського моніторингу, щоб цього не могло статися. Друге. Це право власності на землю щодо можливого бенефіціарного власника держави-агресора. Цього просто не може відбутися за будь-яких обставин, і це має бути прямо прописано в законі, що будь-яка фізична і юридична особа держави-агресора за будь-яких обставин не може бути бенефіціарним власником. Ми вимагаємо, щоб це було прямо прописано в законі. Наскільки я розумію, ви це врахували. Поясніть, як? дещо інше. Але саме ці правки стали базові для комітетських правок. Це частина п'ята і шоста статті 30: "Розрахунки, пов'язані зі сплатою ціни земельних ділянок сільськогосподарського призначення за цивільно-правовими угодами, провадяться в безготівковій формі. Не допускається набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення за відплатними договорами у разі відсутності у набувача права власності документів, які підтверджують джерела походження коштів або інших активів, за рахунок яких набувається таке право". Дякую. Дякую. Наполягаєте на голосуванні? Ні. 366-а, Скороход. Немає. 367-а, Халімон.

Шановний Дмитре Олександровичу, я маю до цього законопроекту 14 правок. Тому я не буду наполягати на голосуванні та ставити їх на підтвердження. Проте, прошу мені надати для озвучення своєї позиції 2 хвилини. ГОЛОВУЮЧИЙ. Добавте хвилину.

Зараз так звана опозиція робить все для того, щоб не відбулось в нашій країні відкриття прозорого ринку землі по одній простій причині, тому що ринок землі в Україні вже є. Але він їх влаштовує. Тому що саме за цими схемами тіньовими – емфітевзису, всяких договорів спадщини – вже великі корпорації володіють величезною кількістю землі, яку скупили у наших українських громадян за копійки. Саме законопроект про відкриття ринку землі, який поданий депутатами нашої фракції, покликаний перевести в легальне поле абсолютно всі правовідносини, які відбуваються в ринку землі. Цю реформу хотів ще провести Ющенко, потім Порошенко, Прем'єр також, Юлія Володимирівна Тимошенко також подавали законопроект, який передбачав відкриття ринку землі. Але він був доволі ліберальним, він передбачав і продаж землі іноземцям, жодного референдуму, там про нього забули, він також не передбачав жодних обмежень та лімітів в одні руки. Але найголовніше, що в них не вистачило політичної волі. Ця політична воля є в нас. Тут один депутат казав про Президента Лінкольна і про його висловлювання. Так я от скажу, що в Сполучених Штатах Президент Лінкольн в свій час подав правку, яка відміняла рабство. Так от цей законопроект є відміною рабства в Україні і завершення кріпосного права. Перестаньте маніпулювати людьми, ваша епоха закінчилася, настав час прозорих правил ринку землі. В Конституції України стаття 14, читаю відповідний пункт, який передбачає

Кабаченко, 373-я. Включіть, будь ласка, мікрофон. Шановні колеги, якщо мої попередні поправки містили технічний характер, то зараз ця поправка є принциповою. Під час реєстрації цієї поправки частина друга статті 130 містила наступні норми: "220 тисяч гектарів в одні руки, але з урахуванням пов'язаних осіб". Потім її змінили аж на 10 тисяч гектарів в одні руки, але вже без урахування пов'язаних осіб. Тобто нічого не змінилося. Те, що я пропоную у своїй поправці, але ж ще раз хочу наголосити, що "Батьківщина" виступає категорично проти відкриття ринку землі. Але ж цією поправкою виключається положення про нефіксовану кількість земель сільськогосподарського призначення, яке може бути у власності. Замість цього встановлення можливості на оренду землі та встановлення чітких кількісних показників щодо об'єму землі, можливе для переходу в оренду, на 20 гектар для громадян і 300 гектар для юридичних осіб. Дуже прошу вас підтримати. Дякую. Дякую. Ставлю на голосування 373 правку Кабаченка. Комітет її відхилив. Прошу визначатись та голосувати. За-77 Правка неврахована. 374-а, Батенко. Включіть, будь ласка, мікрофон. Колеги, ви реплікою про відміну рабства, краще цю репліку адресуйте міністру Милованову, який сьогодні договорився про те, що нам, щоб наздогнати Білорусь і Словаччину, треба вкласти 100 мільярдів доларів інвестицій впродовж наступних 50 років. Так в Білорусі колгоспна система. Нам, щоб догнати колгоспну систему, треба 50 років? То нехай уряд визначиться, яку економіку він хоче будувати. Ми з таким успіхом розпродаємо все: державні підприємства, університети державні, лікарні і країну в цілому. Задумайтесь, що ми робимо. Прошу поставити поправку на голосування, яка стосується заборони опосередкованого набуття права власності на землю сільгосппризначення для компаній і громадян з країни-агресора, що недопустимо в воюючій країні. Дякую. Наполягаєте на голосуванні, Тарас Іванович? Ставлю на голосування правку 374 Батенка. Комітетом вона не була врахована. Прошу визначатись та голосувати. За-93 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 376-а, Кириченко. 377-а, Горват. 378-а, Крулько. Немає. 379-а. Немає. 380-а, Христенко. Включіть, будь ласка, мікрофон. Дякую. Конструкція частини третьої статті 130 закону України в редакції проекту, якою передбачається визнання недійсним правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку, вчиненого з порушенням вимог частини третьої та допускає двозначне розуміння, що визнання правочину недійсним. Оскільки цивільне законодавство передбачає недійсність правочину як сили закону і визнання такого правочину недійсним судом не вимагається. Прошу мою правку поставити на голосування. Ставлю на голосування 380 правку, Христенко. Комітет її відхилив. Прошу визначатись та голосувати. За-70 Рішення не прийнято. 382-а, Шкрум, не наполягає. 383-я, Німченко.

сьогодні доля України у ваших руках. Ви розглядаєте справу з ноября місяця, з листопада 19-го року, стосовно 13-14 Конституції України. Дай Бог вам здоров'я, я вас буду дуже просити, шановні колеги, шановні мої колеги по цеху, судді Конституційного Суду України, введіть в рамки закону розгляду цієї справи, дайте людям надію, оскільки від вашого рішення залежить доля України і доля її суверенітету. Земля – це суверенітет держави, шановні колеги. Чекаю відповіді.

Шановні колеги, "Опозиційна платформа - За життя" послідовно виступає проти ухвалення цього закону. Ми закликаємо колег зняти його з розгляду, розблокувати роботу Верховної Ради і перейти до розгляду саме тих законів, які чекають сьогодні українські громадяни: щодо миру, щодо соціального захисту, щодо підтримки нашої економіки. Щодо даної правки. Пропонується у статті 130 Земельного кодексу України абзац другий викласти в такій редакції: "Іноземці та особи без громадянства не можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення". Я прошу чітко пояснити доповідача, чому ви відхилили цю правку, бо вона навіть співпадає з позицією Президента, чи Президент вам теж не указ? Прошу детальну відповідь, чому ви за продаж української землі іноземцям і відхили правку, яка прямо це забороняє. Дякую. У мене питання, Юрій Олексійович, я правильно зрозумів, що ви більше не будете наполягати на правках, просто, щоб швидше розблокувати роботу Верховної Ради України. Ні? Не будете наполягати? Я не можу зняти, ви це добре знаєте, ви ж досвідчений депутат. Я просто думав, що ви знімете свої правки, і ми підемо трошки швидше. Ну, на жаль. Правка 384 Павленка, не врахована комітетом, ставлю її на голосування. Прошу визначатись та голосувати. За-67 Рішення не прийнято. Правка 385, знову Павленко.

протягом останнього тижня дуже багато звернень надходить до нас, до народних депутатів. Я думаю, що мажоритарники, які представляють партію влади, теж мали змогу, якщо не ховалися спілкуватися з людьми. Люди переважно виступають проти даного законопроекту і відкриття ринку землі. землі. Дозволю собі зачитати звернення аграріїв Бердичівщини, які стурбовані долею села, землі України, вимагають скасування мораторію, запровадження в Україні ринку землі сільськогосподарського призначення є одним з кроків, які виходять далеко за рамки сьогодення. Дякую. Позиція комітету. Насправді правка стосувалася питання всеукраїнського референдуму щодо всієї землі. Позиція комітету інша, правка відхилена. ГОЛОВУЮЧИЙ. 385-а Павленка, комітет відхилив. Прошу визначатися та голосувати.

Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, знаєте, перш ніж вспоминать про рабство, потрібно подивитися на цей Трудовий кодекс, який подав міністр Милованов. А там точно рабство у всіх роботодавців буде у всіх людей, які будуть мати трудові відносини. Тому, колеги, ви дивіться, перш ніж говорити будь-які речі, в зеркало. Це – перше. Друге. Ті, хто кажуть, що ринок землі є, я хочу, щоби ви подивилися на всі ініціативи, які пропонує "Батьківщина". Так вона і пропонує врегульовувати те, що запущено ще, вибачте, за часів "царя гороха". Врахувати питання через емфітевзис ідеї довгострокової оренди. Колеги, емфітевзис

Дякую. Переходимо до голосування. Ставлю на голосування правку 386 народного депутата Івченка. Прошу визначатися та голосувати. За-76 Рішення не прийнято. Правка номер 387, Івченко. Колеги, я хочу ще нагадати, що були зібрані сто впливових людей України, які звернулися до Президента Зеленського. Два Президенти України теж звернулися до Президента Зеленського, один з них це Кравчук Леонід, який запропонував все ж таки провести референдум і запитати громадян України чи потрібен їм такий ринок землі, який сьогодні пропонується монобільшістю. Колеги, повірте, для нас важливо, щоби ви виконували свої передвиборчі обіцянки. Перший законопроект, який пообіцяв внести Президент Зеленський – це законопроект про народовладдя. Давайте або вносьте, або давайте цей законопроект, який внесла "Батьківщина" щодо всеукраїнського референдуму, голосуємо, проводимо референдум, проводимо інформаційну роботу з людьми і дивимося на результати. А потім сідаємо, в синергії об'єднуємося і приймаємо той закон, який буде відображати реально такий аграрний устрій, який існує в Європі. І це для нас головне, а не так, що ми робимо прохідний двір... Можна ставити на голосування, Вадим Євгенович? Ставлю на голосування правку 387 народного депутата Івченка. Комітетом вона не врахована. Прошу визначатися та голосувати. За-80 Рішення не прийнято. 388-а, Івченко. Колеги, а зараз я хотів зачитати вам витяг від відкритого листа головам Світового банку, Міжнародного валютного фонду, Європейського банку реконструкції і розвитку. Є певні прізвища, які підписали, майже вся Академія наук і навіть не тільки аграрних наук. Я не буду називати прізвища, але вони кажуть: ті, хто прагне допомогти Україні, не повинні керуватися інтересами великих транснаціональних компаній та міжнародних інвестиційних банків, а орієнтуватися на затвердженні світовою спільнотою документи такі, як План дій на десятиліття сімейного господарювання ООН, який затверджений, 2019-2028, доповідь групи експертів найвищого рівня, Комітету глобальної продовольчої безпеки ООН, добровільні керівні принципі відповідного управління охороною земель, рибальством та лісами, національної продовольчої безпеки, Декларацією ООН з прав селян. Це всі документи, прийняті на рівні ООН. Чому ми їх не слухаємо, колеги? Вадим Євгенович, скажіть, а в цих рекомендаціях нема нічого Аграрній академії наук щодо того, як навести лад з землями постійного користування, які в них знаходяться? Правка відхилена. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування 388 правку Івченка. Прошу визначатися та голосувати. За-78 Рішення не прийнято. Правка 390, Івченко. Ви знаєте, на жаль, ця правка теж не врахована, це правка Юлії Тимошенко, яка сьогодні хворіє, і вона написала відповідну заяву – висока температура. Але, пане Миколо, я вам скажу. Держава для аграрної науки з 2002 року не зробила нічого. Перше. Віддали землі і не дали можливості аграрній науці: розпоряджатися цими землями, здавати ефективному власнику; селекцію, яку вони виробляють, продавати, в тому числі експортувати за кордон. Не дали можливості отримувати ці кошти на… власне, на розвиток аграрної науки і передбачити те, щоби не було.. ну відповідні землі в тіньовому ринку. Це повинна робити відповідна влада. А я вам скажу, що "Батьківщина" вже майже 10 років в опозиції, ми постійно пропонуємо. І комітетські слухання, які будуть проходити на базі аграрного комітету, ми покажемо всі напрацювання, які були і в тому числі в опозиції, і аграрної науки щодо безпосереднього її реформування. Ставлю на голосування 390 правку Івченка. Прошу визначатись та голосувати. 16:35:35 За-83 Правка не підтримана. 391 правка, Івченко. Шановні колеги, і хотів ще сказати, що було: у нас дійсно була дискусія, я бачив, у залі просто ніхто не прагне отримувати відповідну інформацію і з точки зору світового досвіду керуватися відповідним своїм голосуванням. У нас підписана Угода про асоціацію з Європейським Союзом, у нас є спільна аграрна політика, це Європейського Союзу, яка чітко визначає, що таке ферми, яка чітко визначає, кому потрібна державна підтримка, яка чітко визначає, як має відбуватися обіг землі і так далі. Тому чому ми не можемо взяти ці європейські цінності і просто вмонтувати в наш закон, подивитися на правки наших колеги, в тому числі з опозиції, зробити такий законопроект, який найменше буде шкодити Україні і національній безпеці? Ми закликаємо вас до діалогу. І хочу нагадати бабушку одного з ваших депутатів, коли приїхав канал, то вона сказала, що коли виступає цей депутат, вона навіть не радиться з родичами

Немає. Лукашев, 393. 391 правка не врахована. я знов-таки підкреслюю, що наша політична сила виступає послідовно і категорично проти продажу української землі. Я хотів би озвучити чисельні звернення виборців, які вимагають виставити і через аукціони передавати в оренду державну та комунальну землю, і це дозволить і підвищити добробут жителів територіальних громад, і уникнути ганебного продажу землі, який ніколи не зрозуміють ні наші попередні покоління, ні наші нащадки. Тому хотів би поставити правку на голосування і звернути увагу на її виключну важливість. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. 393 правка комітетом не підтримана. Ставлю на голосування. Прошу визначатись та голосувати.

За-75 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна правка 394, Лукашев. 16:38:52 ЛУКАШЕВ О.А. Дякую, пане Голово. Звертаючи увагу на неприпустимість продажу української землі враховуючи чисельні звернення виборців, я б хотів би підкреслити, що ефективність орендних відносин у земельній сфері підтверджує практика усього світу. І я вже звертався сьогодні до позиції науковців Інституту аграрної економіки Національної академії аграрних наук України, які довели, що протягом останніх 10 років від оренди земельних паїв надійшло в 6,5 тисяч разів інвестицій більше ніж за цей 10-річний період. саме тому необхідно розвивати цей інститут орендних відносин у сфері землекористування. Прошу поставити правку на голосування. Ставлю на голосування. Прошу визначатись та голосувати. За-81 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 395-а, Лукашев. Дякую, пане Голово. Лукашев Олександр, 113 виборчий округ, Луганщина. Я хотів би звернути на позицію наших опонентів, які дорікають, що продовження розвитку орендних відносин у земельній сфері і проведення земельних аукціонів призведе до знову-таки виникнення корупційних факторів у цій сфері. я вважаю, що та кількість і чисельність органів антикорупційних, які на сьогодні створено і функціонують в Україні, ця розгалужена мережа органів по боротьбі з корупцією повинна виконувати свою функцію і унеможливити будь-які зловживання у сфері земельних відносин. Саме тому ми не вважаємо це аргументом проти розвитку і всіляко підтримуємо оренду у сфері земельних відносин. Дякую.

Дякую, шановний головуючий, за можливість надати свою думку теж в цьому питанні. І не тільки аграрії Житомирщини, а і Донеччини надають нам чисельні звернення щодо непродажу землі. І саме моя правка стосується 130 статті Земельного кодексу. Прошу врахувати ці слова. Саме звучать вони так: "з урахуванням пов'язаних осіб щодо юридичних осіб, створених за законодавством України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера)" замінити на слова "з урахуванням юридичних осіб кінцевим бенефіціарним власником, засновником яких є виключно громадяни України". Прошу поставити це питання на голосування і вирішити. Дякую. Дякую. 396-а Гнатенка. Ставлю на голосування. Прошу визначатись та голосувати.

на сьогодні 9 мільярдів людей уже мешкає на нашій планеті. І ми чекаємо найближчим часом дефіцит споживчих товарів. І якщо… Ми знаємо, що якщо іноземці на нашій землі саме будуть вирощувати свої товари, ми знаємо, що перше вони вивезуть на свої держави, на державні свої ринки. І тому така правка пропонується теж до розгляду. А саме: у абзаці першому частини другої статті 130 слова "Сукупна площа" замінити на слова "Гранична площа". Дякую. Прошу врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування правку 297 Гнатенка. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-74 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 398 правка, Гнатенко. ми послідовно, наша фракція "Опозиційна платформа - За життя" лобіюємо цю ідею щодо референдуму щодо цього закону. Але, на жаль, нас не чують. Тоді хоч почуйте наші правки до наших статей, які ми сьогодні пропонуємо. А саме, в цю 130 статтю ми ще пропонуємо внести зміни, що стосується граничної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, яка може перебувати у власності громадянина або юридичних осіб, а також юридичних осіб, кінцевим бенефіціарним власником яких є громадянин України. Прошу поставити на голосування та прийняти рішення щодо цього питання. Дякую. Ставлю на голосування правку 398 Гнатенка. Комітетом не була підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-78 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 399 правка, Гнатенко. Дякую, шановний головуючий. Це остання правка в цьому блоці питань теж до 130 статті Земельного кодексу. І прошу врахувати ці поправки саме так: "Частину другу статті 130 пункту 2 абзац перший і другий проекту викласти в наступній редакції: "Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина, юридичної особи, з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб, створених за законодавством України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера)

Позиція комітету цю правку відхилити. Ми відійшли від 5 відсотків до конкретних цифр. Дякую. Ставиться на голосування 399 правка народного депутата Гнатенка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-71 Рішення не прийнято. Наступна правка номер 400 народного депутата Скорика. Шановні колеги, шановні громадяни України, народний депутат Скорик, "Опозиційна платформа - За життя". майже ювілейну 400 правку стосовно 130 статті Земельного кодексу України. Пропонується частину другу цієї статті викласти в наступній редакції: "Переважне право купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення мають громадяни України, які постійно проживають на території відповідної місцевої ради більше 10 років, де здійснюється продаж земельної ділянки, а також відповідні органи місцевого самоврядування.". Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом в такій редакції: "Забороняється внесення права на земельну ділянку сільськогосподарського призначення до статутних капіталів юридичних осіб, установчими документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва, до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму щодо купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення." Прошу відповісти по суті правки. Чому вона була відхилена? Ми сьогодні часто згадували Конституційний Суд. Мені цікаво, як Конституційний Суд подивиться на позицію, що громадяни України, які 10 років проживають на одній території, мають більше прав ніж громадяни України, які 9 років проживають на цій території. Правка відхилена. Дякую. Позиція зрозуміла. Ставиться на голосування правка номер 400 народного депутата Скорика. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

я хочу закцентувати вашу увагу на тому, що ця правка майже аналогічна за змістом з попередньою. Але в чому суть? В тому, що ви ж добре розумієте, що правка має на увазі те, що фізичні особи мають мати пріоритет в придбанні земельних ділянок, над юридичними особами. Фізичні особи – громадяни України. Чому? Тому що ви знову ж таки добре розумієте, що немає жодних запобіжників в тому, що в юридичній особі, беручи до уваги можливість перепродажу корпоративних прав, брали участь іноземні громадяни, іноземні інвестори, іноземні гроші. Це протирічить Конституції України з того боку, що фактично іноземні громадяни будуть власниками української землі. Дуже буду вдячний за відповідь. Правка 401, Скорик, комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати. 16:50:12 За-79 Рішення не прийнято. 402-а, Скорик. М.Л. Пане голово комітету, мені дуже сумно таке ваше відношення спостерігати до депутатського корпусу і до тих правок, які надаються до найважливішого документу майбутнього нашої держави. Мені все ж таки здавалося, що парламент – це майданчик для дискусії, і мені здавалося, що я навів певні аргументи до того, що ця правка має право на життя і має бути врахована. Так, наша політична сила вважає, взагалі цей закон не має бути прийнятий. Але ми намагаємося конструктивно працювати над цим законопроектом, зробити його якомога більш якісним. І мені дуже знову ж таки сумно спостерігати таке відношення ваше до депутатських правок, коли вони не те, що не приймаються, а вони навіть… ви не маєте наміру їх обговорювати. Дуже буду вдячний за відповідь. 402 правка, Скорик, комітетом не врахована. Прошу визначатись та голосувати. За-72 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Друзі, ми не маємо право приймати таке рішення нашим вузьким колом, тільки після того, як вислухаємо людей. Я наполягаю, що прийняття цього кодексу можливо тільки після проведення всеукраїнського референдуму. Люди мають висловити свою думку, та ми зобов'язані її почути. Тому, колеги, пропоную підтримати наші правки та доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом наступного змісту: "Забороняється внесення права на земельну частку до статутних капіталів господарських товариств, передачу у власність шляхом продажу до проведення та встановлення результатів всеукраїнського референдуму, стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення". Дякую. Наполягаєте на голосуванні? Ні. Да, я розумію. 404-а, Лукашев. Дякую, пане Голово. Шановні колеги, шановні українці! Я б хотів би звернути увагу, на надважливе питання концентрації землі в одних руках. Дякувати Богові, нам вдалося разом з українським народом переконати владу в тому, що 213 тисяч гектарів на одного власника – це дуже забагато. І де, покажіть, ті ті українці, які готові за ринковими цінами купити такі площі землі. Я хотів би нагадати, що в резонансному рішенні Європейського суду з прав людини "Зеленчук і Цицюра проти України" зазначено, що держава зобов'язана уникати надмірної концентрації землі в одних руках. І до цього, до речі, закликає посол Франції в Україні Етьєн де Понсен. Дослухайтесь розумних людей, якщо ви не чуєте власний народ. Прошу поставити правку на голосування. Ставлю на голосування 404 правку Лукашева. Комітетом не підтримана. Прошу голосувати та визначатись. За-71 Рішення не прийнято. 405-а, Тарута. Цією правкою створюються правові передумови відносно обсягу землі в одної особи. І я все ж таки хочу запитати, уже декілька разів запитував, але не отримав відповідь, а яка мета, і ми оцінювали всі ризики, які може принести введення цього закону? Тому що ми мусимо все ж таки аналізувати не тільки економічний вимір, а й соціальний. І хочу сказати, що головний ризик, який несе цей закон, це знищення наших сел. І я як економіст можу вам довести. І тому хочу запитати: ви ці ризики оцінювали? 405 правка, Тарута. Комітетом відхилена. Прошу визначатися та голосувати.

Чайківський. Ні? Геращенко, 408-а. Вікторія Сюмар. Це в нас колективна поправка нашої політичної сили. Шановні колеги, ми нагадуємо, що наша політична сила підготувала менше ста поправок до законопроекту про ринок землі. Наша політична сила за ринок землі, але проти цієї афери, яка задумується партією влади в першу чергу для того, щоби за безцінь розпродати 8 мільйонів

пропозиція для потрібних людей, коли вони зможуть купити цю землю. Ну, а наша поправка стосується неможливості створення латифундій.

Дякую, Ірина Володимирівна. Ставлю на голосування 408 правку. Вона не врахована комітетом. Прошу визначатися та голосувати.

Шановні колеги, моя поправка стосується, власне, граничної і максимальної площі земельної ділянки, які можна буде сконцентрувати за цим законопроектом в одних руках з урахуванням пов'язаних осіб. Я думаю, що ми не будемо повторюватися і говорити про те, що питання концентрації, надмірної концентрації є питанням національної безпеки в Україні. І ті загрози, які несуть із собою, власне, надмірні площі, які вже є сконцентровані внаслідок оренди, яка є неврегульована і на сьогодні агрохолдинги, які мають по 500, по 600 тисяч гектарів в одних руках, несуть ті самі загрози, коли такі... можуть такі площі опинитися у власності. Я дуже прошу, щоби ми проголосували мою поправку: з урахуванням осіб або юридичних осіб площа максимальна не може перевищувати тисячі гектарів. Дякую. Дякую. Наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування 410-у. Вона була відхилена комітетом. Прошу визначатися та голосувати. За-143 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 411 правка, Кабаченко. Кабаченко, фракція "Батьківщина". Я звернутися до своїх колег із фракції "Слуга народу" і особливо до представників всіх інших комітетів, окрім земельного. Я хочу бути впевненим, що ви розумієте із тексту законопроекту виключили положення про пов'язаних юридичних і фізичних осіб. На практиці виключення даної норми означає те, що ми відкриваємо абсолютно неконтрольований і безлімітований доступ концентрації землі в одні руки. Я дуже хочу отримати пояснення від пана Сольського, навіщо ми все ж таки виключили це суперважливе положення із тексту законопроекту. По суті правки. Ми не згодні, ще раз підкреслюю, з передачею права власності земель сільськогосподарського призначення до проведення референдуму, а також не згоді з встановленням відсотків, та й взагалі формування кількості земель у відсотках, бо це ускладнить роботу реєстраторів та порушує принцип правової невизначеності, що може призвести до корупції. Одна кількість землі для всіх, що не породжує дискримінацію… ГОЛОВУЮЧИЙ. 411 правка Кабаченка комітетом була не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

Шановний головуючий, надайте можливість Миколі Тарасовичу проводити парламентську дискусію, щоб ми мали можливість почути аргументи комітету. Не обмежуйте діяльність народного депутата Сольського! Моя поправка стосується обмеження площі землі в одні руки. В законопроекті, який проголосований в першому читанні, концентрація в межах однієї громади складає 35 Шановні колеги "Слуги народу", ви, можливо, додайте список цих осіб, які будуть мати 35 відсотків землі в кожній громаді. Прошу підтримати мою поправку та виключити цю ганебну норму. Дякую. В комітетських правках обмеження 35 і 8, і 0,5 по країні, дійсно, виключені. Ставлю на голосування правку 412 Пузійчука. Комітетом відхилена. Прошу визначатися та голосувати. За-81 Рішення не прийнято. Ляшенко, 413 правка. Не наполягає. Гузенко, 414-а. Не наполягає. Шпенов, 415-а. Не наполягає. ІВЧЕНКО В.Є. Колеги, ви знаєте, от я задаю собі риторичне питання, і хто мені зможе заперечити? А скажіть, будь ласка, а молода людина, яка хоче зайнятися сільським господарством, за цим законом буде мати доступ до землі? Я вже мовчу про аукціони. Ви що, думаєте, що молода людина піде і буде тягатися з будь-ким на цих аукціонах? Сама головна ідея обігу землі у Франції – це створення якомога більшої можливості для залучення в тому числі і молоді в сільське господарство, залучення більше людей в сільське господарство. Цей закон дає можливість скористатися, скажімо, перемогти на аукціонах лише тим, хто буде мати доступ до банків і які будуть мати відповідні кошти. Колеги, немає стратегії, немає відповідної стратегії бачення аграрного сектору. І на жаль, цього питання мені, повірте, ніхто не дасть відповідь: чи буде молода людина мати доступ до землі в цьому законі. І я впевнений, буде відповідь у всіх: важко і не буде. Ставлю на голосування правку 416 Івченка. Комітет відхилив її. Прошу визначатися та голосувати. 17:03:54 За-84 Рішення не прийнято. 419-а, Наливайченко. Наливайченко, фракція "Батьківщина". Ми звертаємо увагу законодавців: всі, хто проштовхує Закон про розпродаж землі, ви не враховуєте головного правового положення. Воно визначено в Конституції, воно підтримується більшістю, абсолютною більшістю громадян України і саме їх інтереси відстоює фракція "Батьківщина" сьогодні. Має бути спочатку наведений порядок у земельному кадастрі – раз. І доповідайте людям про цей порядок. Друге. Орендні платежі за кожен гектар мають бути в рази вищими від нинішніх, так само і кредитування фермерства і аграрної промисловості в рази нижчими відсотками ніж існують сьогодні. Саме тому ми наполягаємо, щоб був проведений референдум, наведений порядок, залучені фермери, аграрії та всі організації незалежні до обговорення законопроекту і тільки після цього приносити його в залу. Не мають права 200 або 240 людей вершити долю мільйонів громадян України. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 419 правку. Комітет її відхилив. Прошу визначатись та голосувати.

За-80 Рішення не прийнято. 420-а, Яцик. постійно посилаєтесь на комітетські поправки, якими було враховано всі ці застереження, які звучать у цьому залі. Проте я хочу звернути вашу увагу на те, що, незважаючи на те, що ці поправки в таблиці поправок знаходяться одними з перших, вони так і не були проголосовані і не винесені в зал. Тому моя поправка стосується того найбільшого насамперед застереження, яке стосується зменшення концентрації земельних ділянок для фізичних осіб до 500 гектарів, для юридичних осіб до 1 тисячі гектарів, як це практикується у країнах Європи. Дякую.

поняття комітетом взагалі виключено з тексту законопроекту до другого читання, оскільки така структура власності дає можливість і великі ризики якраз для придбання іноземцями, тому правка відхилена. Ставлю на голосування 420 правку Яцик. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-106 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 421 правка, Пузійчук. Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина". Наша фракція категорично проти продажу землі. Микола Тарасович, дякую вам, що ви долучилися до парламентської дискусії. Дуже приємно уже бачити професійну дискусію. Моя поправка стосується обмеження кількості землі в одні руки. Микола Тарасович, скажіть, будь ласка, яку можливість буде мати молодий громадянин України придбати землю порівнянні з великими аргохолдингами чи великими банками з іноземним капіталом? Як ви підтримуєте розвиток сільського господарства? Як ви підтримуєте розвиток фермерства в Україні, сімейного фермерства? Шановні колеги, прошу підтримати мою поправку. Дякую.

і щодо до суті правки. Скажіть мені, як молодій людині в Україні поможе, якщо виходити із суті правки, замінити слова "сукупна площа" на "гранична площа"? Дякую. Правка відхилена.

Зал підтримав позицію комітету. 78 – за. Рішення не прийнято. Правка не врахована. 422 правка, Бондарєв. Костянтин Бондарєв, фракція "Батьківщина". І я підтверджую, що "Батьківщина" категорично проти продажу землі. І взагалі робити землю товаром – це ненормально. А моя правка стосується того, що обмежує сукупну площу 300 гектарів. Я хотів би навести знову-таки те, що вже наводилось, така інформація, що зокрема в Румунії така площа обмежується 200 гектарами, в Литві 300 гектарами, у Данії 300 гектарів. І окреме запитання. Скажіть, будь ласка, якщо всі віка українці проливали кров за незалежність і за свою землю, ви землю збираєтесь продавати з кістками українців, чи спочатку достати їх звідтіля? Дякую. Я прошу поставити на голосування мою пропозицію про обмеження 300 гектарів. ГОЛОВУЮЧИЙ. Як ви і просили, ставлю на голосування пропозицію, правку номер 422. Прошу… Комітетом вона не підтримана. Прошу визначатись та голосувати.

За-69 Рішення не прийнято. Пузійчук, 423 правка. 17:10:48 ПУЗІЙЧУК А.В. Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина". Наголошую вчергове, фракція "Батьківщина" категорично виступає проти продажу землі. Микола Тарасович, наші поправки, від фракції "Батьківщина", яку ви часто використовуєте, в тому числі в попередній поправці, де ми просили виключити, ви акцентуєте увагу на тому, що ви виключили. Але нашої поправки не підтримуєте. попередньої поправки. Не потрібно розглядати одну фразу. Дивіться на пропозиції "Батьківщини" в цілому. То єсть ми наполягаємо на тому, що повинно бути обмеження землі в одні руки. Держава повинна створити сприятливі умови для розвитку фермерства, для розвитку сімейних ферм. В тому числі подумати про державні програми залучення молоді для роботи в селах. Колеги, прошу підтримати мою поправку. Дякую. Ставлю на голосування 423 правку Пузійчука. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати.

Дуже прикро дивитися, як порушуються права народного депутата, голови профільного комітету, якого обмежують в можливості виступити та прокоментувати позицію комітету та прийняті рішення. Колеги, в черговий раз звертаю вашу увагу, шановні громадяни, фракція "Батьківщина" виступає проти розбазарювання та базару стосовно української землі. Шановні, знову йдеться про ліміт в одні руки. Я цією поправкою пропоную встановити ліміт: 300 гектарів – для фізичних осіб, 500 гектарів – для юридичних. Микола Тарасович, ви фахівець, ви знаєте, що в Польщі 2,5 мільйона сімейних фермерів. Створіть умови для розвитку фермерства в Україні. Колеги, прошу підтримати мою поправку. Микола Тарасович, і… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Позиція комітету. 1 мільйон людей, які, як в Польщі займаються, самостійно обробітком своїх земель і яких можна назвати подібно до польських фермерів також фермерами тільки в нашій країні вони називаються одноосібниками. В Польщі немає обмежень на відміну від нашого проекту закону щодо концентрації в одні руки, перечитайте польські закони, тільки щодо державної землі. Правка відхилена. Ставлю на голосування правку 424 Пузійчука. Комітетом вона відхилена. Прошу визначатись та голосувати. За-80 Рішення не прийнято. Власенко, 425 правка. 17:14:39 ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, шановний пане Голово. При всій повазі до голови комітету, але в Польщі немає війни. Це перше. Друге. Декілька моїх правок назад ми обговорювали необхідність проведення референдуму. Земля має абсолютно виключний статус в українській Конституції. Це не лише об'єкт права власності українського народу поряд із шельфом та іншим згідно зі статтею 13. А згідно із статтею 14 першою частиною земля є основним національним багатством. Більше ніщо не визнано основним національним багатством. А також зазначено, що це багатство потребує особливої охорони державою. Замість особливої охорони ви розбазарюєте сьогодні землю, а відтак приймаєте антиконституційний закон. Моя ж правка скерована на обмеження концентрації в одних руках. При цьому в інших правках я зазначаю, що власниками землі можуть бути лише громадяни. Тому громадяни повинні отримати у власність чи в оренду не більше як 500 гектарів. Дякую. Прошу підтримати. Ставлю на голосування 425 правку Власенка. Комітет її відхилив. Прошу визначатись та голосувати. За-85 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 426 правка, Загородній. Дякую, Дмитре Олександровичу. Юрій Загородній, "Опозиційна платформа - За життя". Шановні громадяни України, тут нещодавно виступав із словом депутат зі "Слуга народу", зачитував 14 статтю Конституції України. Я хочу вам сказати, що "Слуга народу" в черговий раз вам сказали неправду, а просто-напросто збрехали. Він зачитав лише частину статті 14 Конституції України. А ця стаття починається словами, що "земля є національним багатством народу України і перебуває під охороною держави". Іменно під охороною держави. І без дозволу народу, держава не має права розпоряджатися українською землею. А те, що ви сьогодні робите, ви просто землю крадете. А кража – це вже є кримінальний злочин, за який потрібно відповідати. І не провівши референдум, а запитати дозвіл в українського народу можна лише шляхом референдуму, те, що записано у вашій програмі. Дякую. Прошу мою правку поставити на голосування. Ставлю на голосування 426 правку, Загороднього. Прошу визначатись та голосувати. За-84 Правку не враховано. Пузанов, 428 правка. Дякую, шановний головуючий. Шановні колеги, я хочу нагадати вам, що згідно соціологічних опитувань, які відбуваються останнім часом щодо відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення, більше 70 відсотків українців не підтримують ідею про те, аби цей ринок запрацював найближчим часом. Чому люди не підтримують цю ідею? Чому люди не готові до нових правил гри на цьому ринку? Тому що вони не вірять, вони не вірять, що влада приймає чесні правила гри. Вони не вірять, що суди зможуть захистити їх права на земельні ділянки. Вони знають, який хаос відбувається в кадастрі і скільки у нас є паралельних документів на одні і ті ж самі земельні ділянки. Щодо моєї правки, вона якраз покликана трошки покращити ваш законопроект і обмежити… встановити правила, що при визначенні сукупної площі сільськогосподарських земель враховуються також ті особи, Дякую. 428 правка, Пузанов, не підтримана комітетом. Прошу визначатись та голосувати.

За-77 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Папієв, 429 правка. 17:19:18 ПАПІЄВ М.М. Шановні громадяни України, шановний головуючий! Ще раз для стенограми і для майбутнього подання до Конституційного Суду. Я привертаю вашу увагу до того, що не виконуються норми Закону України "Про Регламент Верховної Ради України", а саме статті 119, 120, 121 і стаття 45. Ви не реагуєте на звернення народних депутатів України і не ставите на голосування процедурні питання, і "Слуга народу" тому не можуть зорієнтуватися і проголосувати саме за заборону продажу ринку землі іноземцям. А зараз моя поправка стосується пріоритетного права купівлі землі для громадян України, які проживають саме на території тих рад, які приймають рішення, і органи місцевого самоврядування. Тобто щоб не в інтересах Сороса іноземцям продавати, а щоб в інтересах громадян України ця земля лишалася як надбання майбутніх поколінь. Дякую. Прошу поставити на голосування. 441 правку Дубеля. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати.

Оксана Савчук, місто Івано-Франківськ, "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" . Ви знаєте, що наша позиція була і є однозначна, що українська земля – це не є товар. І саме ця правка, і про яку я зараз буду говорити, вона в першу чергу стосується громадян України, яким ми пропонуємо землю, яка розпайована, передавати у спадок або своїм родичам, або тим, кого вони вважають за правом спадкування. Тобто українська земля не є покупкою покупкою чи продажем, і це ключова річ, на якій ми наполягаємо. Ми все ж таки вважаємо, що зараз не на часі є продаж української землі, коли ми не готові до цього ні по геокадастрах, ми не готові до цього навіть в ситуації, в якій зараз знаходиться Україна в час війни. Прошу все ж таки парламент підтримати цю правку та не продавати українську землю. Тільки українські громадяни мають на неї право. Дякую. Дякую. Наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування правку 430-у Савчук. Комітет її відхилив. Прошу визначатися та голосувати. За-87 Рішення не прийнято, правка не врахована. Тимошенко, 433-я правка. В.Є. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, знаєте, існує така книга Джо Стадвелла "Чому Азії вдалося?" Чому вдалося Сінгапуру, чому вдалося Японії, чому вдалося Південній Кореї, чому вдалося Китаю? Так ось, формула стрімкого зростання проста. Першим пунктом там написано, почитайте: "Створення умов для розвитку дрібного фермера". Це перший пункт цієї книги. "Чому Азії вдалося?" Микола Тарасович, а задля того, щоб не було маніпуляцій Польщі, так я вам скажу: у Франції теж нема обмежень, але у Франції є агенція SAFER, яка регулює тим, кому віддавати землю. І в Польщі є агенція сільської нерухомості, яка теж регулює. І в першу чергу в Польщі, якщо прийде молода людина в село, поселиться там і буде жити, ця агенція віддасть цій молодій людині. У вашому контексті, у вашому законі немає жодних можливостей молодій людині отримати землю, тільки "великі мішки"… Дякую. Переходимо до голосування? Дякую. Ставлю на голосування 433 правку. Не врахована комітетом. Прошу визначатися та голосувати. За-87 Рішення не прийнято. 434 правка, Цимбалюк. Шановний головуючий, шановний голово комітету! Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Цю правку ми готували спільно з Юлією Тимошенко, і дуже шкода, що вона минулого тижня і на вихідні зустрічалася з людьми, в тому числі з питань цього законопроекту, і прихворіла. Через те я хотів би довести цю правку. Правка стосується створення Державного земельного агентства. Це на цю тему виступав щойно колега Вадим Івченко. І, справді, там є саме досвід Франції, де створена державна структура SAFER під час першої фази проведення реформи, а вже на наступному етапі це державно-приватне партнерство. І я просив би, щоби все-таки ми не забували, що для держави це основна цінність – земля, яка дана Богом і належить всій нації, всім поколінням. І нікому не дано право позбавляти прийдешні наші покоління цієї цінності. Прошу правку поставити на Ставлю на голосування 436 правка, Тарута. Комітет її відхилив. Прошу визначатися та голосувати.

коли наша земля є найкраща, як чорноземи є найкраща в світі, оцінка землі найнижча сьогодні у світі. Ми ставимо питання про розпродаж нашої землі. "Опозиційна платформа - За життя" наполягає прийняти в першу чергу Закон про референдум в Україні, після цього можна розглядати інші вже питання. А перше питання, це стосується якраз землі на референдумі. Тому, шановні колеги, ми хочемо підкреслити ще раз, що українська земля в таких умовах продаватися не може. Що стосується поправки, 435 поправка: в абзаці першому частини 2 статті 130 Земельного кодексу України слова "пов'язаних осіб" замінити словами "особи, які є членами сім'ї". Дякую за увагу. Прошу проголосувати і підтримати нашу поправку. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 435 правку Качного. Комітет її не підтримав. Прошу визначатися та голосувати. За-78 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Тарута, 436-а. Моя правка теж стосується сукупної площі в рамках одної особи. якщо ви бачите мене. Я хотів би все ж таки, щоб ви відповіли на те питання, яке було в тому запитанні. Відносно мети. Яка мета цього закону? І які ризики відносно того, що я сказав по сільських територіях, по нашим сільським радам? Ви розумієте, що це приведе повністю до знищення? Є у вас ця модель відносно ризиків? Дмитро Олександрович, я вам, з однієї сторони, дуже вдячний, що все ж таки ми розглядаємо правки, кожну правку, і українці почують дискусію, почують SAFER, почують кращий досвід успішних країн, Ставлю на голосування 436 правка, Тарута. Комітет її відхилив. Прошу визначатися та голосувати. За-80 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 438 правка, Кальцев.

у тому законопроекті, який ми зараз розглядаємо, який чинник передбачено для того, щоб уникнути спекулятивного капіталу і уникнути банків, які можуть стати спекулянтами. І головне – це як уникнути того, щоби банки, бенефіціарами яких являються іноземні особи і котрі в цьому законопроекті отримують право отримувати землю на 2 роки, а потім і банківськими операціями на більший строк, як нам уникнути, щоб цими банками не були сконцентровані великі обсяги земельних ділянок і вони не стали головними спекулянтами. Є такий чинник і можемо… Ставлю на голосування правку 438 Кальцева. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. 17:30:20 За-67 Рішення не прийнято, правка не врахована. Скороход, 439 правка. В.Ф. Дмитро Олександрович, так можливо отримати відповідь у пана Сольського на одне питання, воно цього законопроекту? В.Ф. І друге питання. Воно теж дуже важливе, тому що, щоб забезпечити нам продовольчу безпеку, нам потрібно гарантувати, щоб аграрії, в першу чергу це дрібні фермери або сільгоспвиробники, які обробляють там від 500 до 2-2,5 тисяч гектарів землі, щоб вони гарантовано, гарантувались банками у кредитуванні, щоб отримати у власність ту землю, яку вони зараз обробляють. Це було б добрим запобіжником з точки зору продовольчої безопасности для нашої держави. На жаль, сьогоднішній механізм цього не передбачає. І на мій погляд, важливо було б створювати все ж державний земельний банк, котрий міг би… Позиція комітету по банкам. Перше. Банки між собою торгувати землями не можуть. Ні. Вони можуть тільки кредитувати аграріїв. Під заставу вони можуть отримувати землю з бажання власників земельних ділянок. Якщо за кредит не розраховуються, тоді звертається стягнення на майно, на земельну ділянку як на будь-яке інше майно. Протягом 2 років вони тільки через земельні торги повинні це продати. Якщо ні, відбувається конфіскація і це прописано в тій редакції, яка запропонована комітетом. Дякую. Не можуть вони один одному ні давати в заставу, ні продавати, тому що банк купляти не може. Ставлю на голосування 437 правку Кальцева. Комітетом вона не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-76 Рішення не прийнято. 440 правка, Соболєв.

Юлія Тимошенко, як і 72 відсотки українців, наша фракція "Батьківщина" виступає категорично проти в умовах війни цього законопроекту продажу української сільськогосподарської землі. Прошу, щоб ви дослухалися до малих та середніх фермерів, які на сьогоднішній день допомагають вижити нашому українському селу, допомагають створювати робочі місця, наскільки можливо, підтримують об'єкти інфраструктури. Великим холдингам потрібно тільки одне – отримати великі прибутки. Саме завдяки фермерам ми можемо зберегти школи, дитячі садки, фельдшерсько-акушерські пункти, бібліотеки. Хтось запитав у фермерів малих та середніх, скільки вони можуть купити: 100, 50 тисяч, 10 тисяч, тисячу – ніхто не запитав. Обмежити в руки право власності 500 гектарів. Взагалі економічно обґрунтовано 30. Прошу поставити правку на підтримку. Ставлю на голосування 441 правку Дубеля. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-79 Рішення не прийнято. 442 правка, Заблоцький. Вельмишановний головуючий, вельмишановний Микола Тарасович, у мене чотири правки, і я їх не буду ставити, якщо ви підтвердите, що вони доопрацьовані в якихось редакціях комітетських. Зокрема, це стосується суттєвого зниження концентрації земель – раз. Далі. Це стосується безготівкових розрахунків для того, щоб уникнути відмивання готівки на земельних питаннях – два. Це стосується спеціального статусу земельних ділянок, які знаходяться на кордоні з державою-агресором. І це стосується проведення референдуму для іноземних громадян. Якщо вони всі враховані, я ці правки ставити не буду, але вони для мене світоглядні. Дякую. Пане Руслане, вони всі враховані, концентрація ще менша ніж у ваших правках. Обмеження по кордону встановлені, по референдуму також і щодо безготівкового обігу, і визначення, походження коштів також.

447-а, Литвиненко. Не наполягає. Батенко, 448-а. депутатська група "За майбутнє", насамперед вдячна Голові Верховної Ради Дмитру Олександровичу, що ми йдемо по постатейному розгляду цього законопроекту. Але ми все-таки думали і вірили, свята наївність в те, що дискусія передбачає результат, якийсь компроміси за результатами цієї дискусії. Але ми компромісу не бачимо. Ми бачимо такий лакея шарм юної безвідповідальності монобільшості в умовах агресії Росії і непрофесіоналізму уряду. І під шум обстрілів українських позицій на Донбасі сьогодні, а сьогодні загинув полтавець Максим Хитайлов. Тому наша депутатська група настоює на тому, що пропонований законопроектом механізм санкцій є недосконалим і створює значний корупційний елемент і передбачатиме шпарини для заволодіння українською землею представниками країни-агресора. Тому ми наполягаємо на цій поправці, яка пропонує виключити можливість опосередкованого набуття права власності на землю представників груп і компаній країни-агресора, що недопустимо при сьогоднішніх умовах. Дякую і прошу поставити на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування 448 правку Батенка. Комітет її відхилив. Прошу визначатись та голосувати. За-72 Рішення не прийнято. 451-а, Пузійчук.

прислухайтесь до голосу народу. Зробіть нормальну мінімальну площу у власності фізичних осіб в одні руки. Подивіться на прогресивний досвід європейських країн. 500 гектарів, зробіть нормальне обмеження. Дайте можливість розвиватися українським фермерам. Дайте можливість працювати людям, українцям, на землі. Не робіть стратегічних помилок, які неможливо виправити. Шановні колеги, прошу підтримати мою поправку. Дякую. Ставлю на голосування 451-у Пузійчука. Комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати. За-94 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 453-я, Крулько. Немає. Є. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Цією поправкою 453 ми ще один пробуємо зробити крок для того, щоб зберегти українську землю. цією поправкою ми пропонуємо встановити мінімальний обсяг сільськогосподарської землі, що складає державний резерв, який не підлягає приватизації. Одним з пунктів запропонованого законопроекту визначено, що в одні руки можна продавати 0,5 відсотка всієї сільськогосподарської землі, тобто 200 тисяч… 10 тисяч гектарів. Знизили до 10 тисяч. Але такого немає навіть 10 тисяч в жодній країні світу. Світовий досвід: Польща обмеження 300 гектарів, Угорщина – обмеження 300 гектарів, Сербія – обмеження 100 гектарів і так далі. А ми хочемо 10 тисяч гектарів в одні руки роздавати та ще й іноземцям, та ще і російським банкам. Одумайтеся, що ви робите, а мою поправку підтримайте. Дякую.

Згідно з частиною четвертою статті 130 закону України порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення вимогам, визначеним цією статтею, затверджується Кабінетом Міністрів України. Вбачається, що повноваження Кабінету Міністрів України в даному випадку сформульовано надто некоректно, зокрема незрозуміло чи є проведення перевірки відповідності необхідною передумовою набуття права власності на земельну ділянку. Крім того, здійснення такої перевірки зачіпатиме порядок вчинення нотаріальних дій та проведення державної реєстрації права власності. А відповідно до пунктів 7 та 14 частини першої статті 92 Конституції України виключно законами України визначається правовий режим власності та діяльність нотаріату. Дякую. Прошу мою правку підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 454 правку. Комітет її не підтримав. Прошу визначатись та голосувати. За-84 Рішення не прийнято. Шкрум, 455-а. Дякую. Шкрум Альона, фракція "Батьківщина". Колеги, моя 455-а, як і наступна правка, пропонує вилучити в даному випадку абзац дев'ятий і дванадцятий щодо граничних площ земель сільськогосподарського призначення, які можуть перебувати у власності громадян та юридичних осіб. Ми вже неодноразово казали, що у найбільш прогресивних європейських і навіть ліберальних країнах, таких як Польща, Австрія, Угорщина, Франція, Італія та інших, встановлені граничні обмеження на кількість землі, яка може продаватися в одні руки фізичних осіб і обмеження для юридичних осіб. це не дискусія між умовними лібералами, які хочуть все продати і умовними консерваторами, які не хочуть відкривати ринок, аби все продавати, це світоглядна дискусія,

Дякую. Шкрум Альона, фракція "Батьківщина". Ця поправка стосується схожого питання. Але вона скасовує саме безпрецедентні і аномально високі показники площі земель сільськогосподарського призначення, якими може володіти одна особа. І я ще раз повторю, колеги. Нам хочуть розказати про те, що це начебто дискусія між ліберальними новими поглядами і консервативними, які не хочуть відкривати такий необхідний ринок землі. Колеги, це абсолютно не так. Найбільш прогресивні ліберальні країни Європи і прогресивні філософи, аграрії та бізнесмени на сьогодні говорять про те, що відкрити ринок землі неправильно та зробити його можливою монополією для великих агрохолдингів та великих фінансових корпорацій – це гірше ніж взагалі його ніколи не відкривати. Наприклад, пан Френсіс Фукуяма, відомий ліберальний філософ, прямо нам казав, що ви можете цим, відкривши ринок неправильно та в злочинний спосіб, зробити те, що ви зробили приватизації 90-х, коли стали багатими десять родин в країні, а всі інші не мали доступу до цих ресурсів. Колеги, я прошу про це подумати і поставити мою поправку на підтвердження. Ставлю на підтвердження 456-у Шкрум. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. Підтримали 94. Рішення не прийнято. Наступна правка Колтунович Олександр Сергійович, 457-а. Колтунович, "Опозиційна платформа - За життя". Я хочу сказати найголовніше, що ми вже пройшли достатню кількість правок, і на комітеті ми розглядали, і певний відсоток цих поправок ми обговорили, і я тому зараз хочу сконцентрувати увагу на цій поправці виключно через те, що вона подана Віктором Володимировичем Медведчуком. Як ви знаєте, він є одним із співавторів Земельного кодексу 2001 року, який якраз гарантував право власності громадян України на земельні ділянки. І, власне, дана правка вона якраз є продовженням того, що громадяни України

Ми маємо на увазі насамперед той факт, що у вас дуже висока концентрація, її необхідно зменшити. І я думаю, що ми з-поміж всіх цих правок все-таки дійдемо якогось раціонального зерна, оскільки ви вже вдесятеро зменшили концентрацію. І я думаю, що ви прислухаєтесь до нас Дякую. Наполягаєте на голосуванні? 457-а. Колтунович. Ставлю на голосування і прошу визначатись та голосувати. За-87 Рішення не прийнято. Наступна правка Паавленка. Юрій Павленко, "Опозиційна платформа - За життя" Петро Жеребчук, Валентина та Володимир Педюк, Сергій Герасименко, Валерій Панченко, Володимир Бондаренко та інші. Вони, зокрема, закликають вас не допустити концентрації десятків тисяч гектарів земель в руках олігархів. На сьогоднішні день орендарі залежні від громадян власників землі, підтримують та розвивають сільські громади, у випадку продажу землі землевласникам не потрібні будуть громади сіл та селищ, і врешті-решт села остаточно вимруть. Ми категорично виступаємо проти продажу землі. Закликаю вас, шановні народні депутати представники партії влади, почуйте людей. Моя поправка якраз і спрямована на те, аби не допустити цієї концентрації земель, захистити фермера, виробника на землі, захистити українське село. Прошу поставити на голосування. 458-а, Павленко. Наполягаєте на голосуванні? Комітет не підтримав. Ставлю її на голосування. Прошу визначатися та голосувати. За-87 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 459 правка, Гузенко.

Шановні народні депутати, моя правка говорить про обмеження як для фізичних осіб, так і для юридичних осіб. Але хочу сказати трохи інше, хочу сказати про законопроект, який був внесений, який у нас на даний час розглядається. Цей законопроект передбачає там 10 чи 11 статей. Народні депутати подали 4 тисячі, більше 4 тисяч правок. А по суті, цей законопроект буде переписаний правками комітету, який використав своє право і вніс всі свої правки, і написав по факту новий закон, який має відмінності між першим читанням і те, що ми побачимо в кінці. Але я хотів би розглянути питання щодо порушення прав народних депутатів, які подавали свої правки до закону, який пройшов перше читання. Але правок, які подали до правок комітету, цього немає. І на виході ми будемо мати новий закон, правками комітету… ГОЛОВУЮЧИЙ. СОЛЬСЬКИЙ М.Т. Шановний колего, дійсно, відрізняється редакція до другого читання суттєво від першого читання. Наприклад, вона збігається з вашою правкою щодо концентрації до 10 тисяч гектарів, за що я вам також дуже вдячний. Разом з тим, ця правка відхилена через поняття "кінцевого бенефіціарного власника". Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Наполягаєте на голосуванні? 460 правка Мамки. Комітет її не підтримав, тільки що була позиція комітету озвучена. Прошу визначатися та голосувати. За-79 Рішення не прийнято. Володіна, 461-а.

463 правка. Дякую за можливість висловитися, шановний головуючий. Я прошу цю правку розглянути в такому ракурсі. У другому абзаці частини другої статті 130 Земельного кодексу,

сформовані територіальні громади, чи пройдуть місцеві вибори, а вже тим самим вводимо певні обмеження в цей закон. Прошу це розглянути і одобрити цю правку. Дякую. Можемо переходити до голосування, да? Ставлю на голосування 463-ю, Гнатенко. Комітет її не підтримав. Прошу визначатися та голосувати.

доповнення в 130 статтю Земельного кодексу такими словами і цифрами: "35 відсотків" замінити на слова і цифри "тисячу гектарів". Це суто технічна правка, і тому я не буду затримувати багато часу на

В абзаці другому частини другої статті 130 Земельного кодексу прошу доповнити такими словами: "такої громади", виключити ці слова. Це питання теж стосується можливості нестворення територіальних громад і непроведення виборів в найближчому часі, а це теж обмеження в цьому законі. Тому я прошу поставити на голосування і це питання теж визначитися. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 466-у, Гнатенко. Комітет її відхилив. Прошу визначатися та голосувати.

в якій відобразити, що сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина, юридичної особи з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб, створених за законодавством України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера) в межах однієї області або Автономної Республіки Крим не повинна перевищувати 4 відсотки земель сільськогосподарського призначення такої області або республіки. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 467-а Гнатенка. Комітет відхилив. Прошу визначатися та голосувати.

За-77 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Правки, які ми виносимо до закону, це не наша примха, це пропозиції, які надіслали нам люди з усієї країни. Вони робили це в такий спосіб, тому що комітет не зробив повноцінного обговорення цього законопроекту, не почув думку людей, які обробляють землю, не почув думку людей, які так і не скористалися своїм конституційним правом на отримання земельного паю. Я розумію, що на вас зараз давлять іноземні партнери, але вас обирали не вони, вас обирали українці, тому чуйте, перш за все, їх думку. Колеги, пропоную підтримати правки та закріпити у законі положення Ставлю на голосування 468 правку. Не підтримана комітетом. Прошу визначатись та голосувати. За-75 Рішення не прийнято. Правка номер 469, Пономарьов. Дякую. Пономарьов Олександр. Колеги, я наполягаю та прошу підтримати мої правки. Ми впевнені, що спочатку потрібно розпаювати землю між усіма громадянами, які ще не отримали земельних наділів, упорядкувати Держгеокадастр, потім обов'язково винести питання на загальний національний референдум, а вже після цього голосувати Закон про відкриття ринку землі в залі парламенту. Тому я пропоную: "Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України новим абзацом наступного змісту: "До проведення та встановлення результатів всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення та проведення інвентаризації земель, забороняється внесення права на земельний пай до статутних капіталів господарських товариств, Дякую, шановні колеги. Ставлю на голосування 469 правку Пономарьова. Вона не була підтримана комітетом. Прошу визначатися та голосувати. За-75 Рішення не прийнято. Закону про вільний обіг землі. Давайте продовжимо. Пономарьов, 470 правка. Я в черговий раз вношу пропозицію, що будь-які дії стосовно купівлі-продажу землі сільськогосподарського призначення треба робити тільки після проведення всеукраїнського референдуму. Мої правки у вас є написані, це зрозуміло всім мешканцям України. Більш за те, за результатами усіх опитувань, які були у країні, більшість українців думають так само

За-73 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 472 правка, Пономарьов. О.С. Да. Дякую. Знову-таки повертаюсь до питання необхідності спитати перш за все у народу України чи дозволяє він нам приймати такі дуже-дуже важливі рішення – розпоряджатися тим, що за Конституцією належить українському народові. Прошу колег підтримати мою пропозицію

Ставлю її на голосування. Прошу визначатись та голосувати.

Хто про що, а я про український народ. Не розумію, чому ми так категорично проти того, щоб спитати у народу України, ми ж з вами – народні обранці. Прошу підтримати мою правку. В ній немає нічого такого, чого б ви, кожний з нас, не обіцяли своїм виборцям, якраз навпаки. Також звертаю вашу увагу на те, що без проведення інвентаризації українських земель не може іти ніякої мови про якісь там умовні відсотки, проценти, ні 0,5, ні 8, ні 35, тільки конкретні цифри. Ми не можемо допустити ніяких маніпуляцій із площею землі. Прошу ставити на голосування наступні зміни. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 472 правку Пономарьова. Вона не врахована комітетом. Прошу визначатись та голосувати.

Тому так кому ж тоді ми служимо? Чи нас лякає можливість вийти на вулицю та спитати у народу? Я прошу підтримати мою правку. Я дивлюсь, дивлюсь, що всі ті, хто не голосує за ці поправки, виступає за те, щоб чиновники на місцях, на російській мові скажу, манкировали цифрами та на власний розсуд встановлювали, скільки сьогодні буде 35 відсотків в кількості гектарів. Прошу встановити конкретні обмеження.

За-77 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна правка 474, Пономарьов. Ви так, Олександр Сергійович, детально підійшли до цього законопроекту. Моя чергова пропозиція стосується унеможливлення прийняття будь-яких рішень щодо продажу землі без дозволу на це українського народу. Пропозиція проста. Якщо народ дозволить, можемо голосувати.

Ставлю на голосування 474-у Пономарьова, вона не врахована теж комітетом. Прошу визначатись та голосувати.

Я ко всем обращаюсь. Ну, послухайте, ну, це вже зовсім не смішно. На нас дивиться вся країна. Мені вже з виборчого округу надсилають, з Бердянська, всі Бердянського району фермери, сообщения, есемески, ну, як так, що комітет врахував лише 7 поправок, весь комітет? А всі інші через… що ми через своїх народних депутатів пропонуємо, відхилив. Тисячі відхилено, і лише сім, що в редакції до другого читання, враховано. Тому прошу, не зліть людей та підтримайте наступні зміни. Дякую. Ставте на голосування. Трохи, я зазначив, що лише трохи в деяких аспектах. 475 правка Пономарьова. Комітет її знову не врахував. Прошу визначатись та голосувати. За-76 Правка також не врахована. Олександр Сергійович, ваші правки поки що закінчились. Переходимо до правок Мороза. 476 правка. Дякую, шановні колеги. Я хочу ще раз наголосити про те, що відповідно до частини шостої статті 45 Регламенту Верховної Ради України, так як моя правка містить кілька частин, кожна з яких має власне правове значення, прошу прийняти процедурне рішення про голосування кожної з частин моєї правки окремо з наступним голосуванням в цілому. Це правки 476, 477-а, 478-а, це які йдуть підряд.

до статутних капіталів юридичних осіб, установчими документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва, до проведення та встановлення результатів всеукраїнського референдуму щодо вільного продажу та купівлі земель сільськогосподарського призначення". Дякую. Дякую. Наполягаєте на голосуванні, да? 476 правка Мороза, не підтримана комітетом. Прошу визначатись та голосувати. За-67 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 477-а, Мороз. Мороз Володимир, "Опозиційна платформа - За життя". Хочу наголосити на те, що моя фракція і я, ми проти продажу землі. Сьогодні багато надходить дзвінків від людей, які сьогодні слідкують за нашим цим, можна сказати, засіданням, монозасіданням. І тому я хочу ще раз повторити. От сьогодні були бойові дії. І ще хочу пана Сольського знову-таки запитати. Він каже, що призначення сільськогосподарських земель, вони не будуть змінюватися. Але коли всі будуть продавати або віддавати, або міняти, ці люди залишаться ні Вони будуть дивитися, вони і так сьогодні на території, де їх з обох сторін військові обсадили. Тобто що сьогодні робити цим людям? Що їм робити зі своїми паями? Ви дайте відповідь людям. Скажіть, що ми щось будемо робити, ми будемо продавати, надавати, якісь будуть умови або надавати якісь ми будемо компенсатори з страны. Ну, щось же треба людям казати. Ставлю на голосування 477 правку, Мороз. Не підтримана комітетом. Прошу визначатись та голосувати. За-66 Рішення не прийнято. 478-а. Мороз. Дякую. Я хочу зупинитися на поправці 478 статті 130 Земельного кодексу України. В абзаці другому частини другої цифру "35" замінити на цифру "10". Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом в такій редакції: "Якщо за результатами всеукраїнського референдуму не буде схвалено рішення про вільний продаж та купівлю земель сільськогосподарського призначення, то дія заборони на купівлю та продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток на майбутнє зберігається до 1 січня 2030 року." Я прошу підтримати цю правку і проголосувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю її на голосування, 478 правку. Не підтримана комітетом. Прошу визначатись та голосувати. За-62 Рішення не прийнято. 479-а, Мороз. Пане головуючий може все-таки ми надамо председателю комітету земельного, щоб він прокоментував, що робити тим людям, в яких сьогодні замінована земля, розташовані фортифікаційні споруди, земля, яка знаходиться сьогодні за межами нашої держави. Що їм сьогодні робити, вони чекають, вони сидять біля телебачення. Що їм робити? Або, може, накласти мораторій або компенсувати якимось смислом. В абзац 2 частини другої статті 130 Земельного кодексу України включити речення: "Дія абзацу другого частини другої набуває чинності після проведення та встановлення результатів всеукраїнського референдуму щодо вільного продажу та купівлі земель сільськогосподарського призначення". ГОЛОВУЮЧИЙ. По суті правки. Шановні колеги, давайте запитувати по суті правки, а не рекомендації голові комітету як особі. Він не може радити комусь, як вчиняти. Він може коментувати лише вашу пропозицію

Наполягаєте на голосуванні? 479-а. Ставлю на голосування, прошу визначатись та голосувати.

поправці.. Я ж до чого підводжу, що потрібен референдум. Якщо немає референдуму, то надо відповісти людям, що їх нічого не чекає, що в них нічого не буде, як жили вони в війні, так і будуть жити, землю їх продадуть, віддадуть або комусь віддадуть. Треба щось відповідати. Абзац другий частини другої статті 130 викласти в такій редакції: "У межах однієї об'єднаної територіальної громади не повинна перевищувати 1 тисячі гектарів". Дякую і прошу підтримати. Ставлю на голосування 480 правку Мороза. Комітет її не підтримав. Прошу визначатись та голосувати. За-63 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 483-я, Крулько. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Це редакційна поправка, яка пов'язана з викладенням абзацу першого в іншій редакції. Ми пропонуємо абзац другий частини другої статті 130 Земельного кодексу виключити. І я пропоную, щоб цю поправку врахували. Так само, як я звертаюся до всіх наших колег, які представляють різні фракції, особливо фракції більшості, подумайте над тим, яку Україну і в якому стані ми передамо майбутнім поколінням. І все-таки земля, яка є головним національним надбанням і багатством України,

Час вийшов. Шановні колеги, я всім дякую. Вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую закритим. дякую.